за периода 11 – 13 май 2022 г.: „1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. Вносител – Министерският съвет. съвет. 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация. Вносител – Министерският съвет.

2022 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители. Това е продължение на дискусия. 5. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. На Председателския съвет беше решено в дискусията по тази точка да бъде обсъден и Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията и намеренията на Министерския съвет по отношение отношение на доставките на природен газ за Република България. Вносители – Петър Петров и група народни представители, така че в точка 5 ще имаме една дискусия и два проекта на решение за създаване на временни комисии. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. 7. Първо гласуване на Законопроекта за събиране на вземания по потребителски договори. Вносител – Министерският съвет. 8. Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от правителството за периода от 12 май 2021 г. до 20 април 2022 г. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. 9. Първо гласуване на Законопроекта за българския език. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители. 10. Проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители.

преди да продължим с предложенията по реда на чл. 47, ал. 3. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за допуск на Борислав Ганчев – заместник-министър на правосъдието, който ще замества Надежда Йорданова по точка първа и

От народния представител Десислава Атанасова е постъпило предложение за включване в предстоящата седмична програма на Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от членове на Министерския съвет за периода от 12 май до 20 април. Този проект на решение е включен в Програмата, но предложението на Десислава Атанасова е да бъде фиксиран като точка първа в Програмата, докато в Програмата, която вече приехме, е под точка

Следващото предложение е от народния представител Александър Ненков за включване като точка в Програмата на Проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. Този проект на решение фигурира в Програмата. Господин Ненков не е посочил конкретно конкретно място в Програмата, където да бъде фиксиран Проектът на решение, така че на практика е изпълнено това искане. Следващото искане по чл. 47, ал. 3 е от народния представител Делян Добрев и то е за включване в Програмата на Проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ И този проект на решение фигурира в Програмата под точка пет. Господин Добрев не е посочил друго конкретно място, където да бъде фиксирана точката, така че и това искане е изпълнено. Последното по реда на чл. 47, ал. 3 е от Петър Петров и група народни представители да бъде включен в Програмата Законопроект за изменение и допълнение на Закона на данък върху добавената стойност. Той фигурира във вече приетата програма под точка четири като предложение партия ВЪЗРАЖДАНЕ – това обаче да бъде точка първа в Програмата. Така че подлагам на гласуване предложението в частта, в която първото гласуване на Законопроекта да бъде изместено като точка първа в Програмата. Гласували

3. Изчитам няколко съобщения, преди да преминем към точките от дневния ред. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че за провеждане на подготовка с цел постигане на пълни оперативни способности на изграждащата се многонационална бойна група е разрешил преминаването през и пребиваването на територията на страната на военнослужещи от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия с необходимата екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси.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 Агенцията за ядрено регулиране, Комисията за защита на конкуренцията, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 21 март 2022 г. Протокол № 14 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 26 април 2022 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

в раздел „Търговия на дребно“, без търговията с автомобили и мотоциклети, през март 2022 г.; индекси на промишленото производство през март 2022 г.; индекси на строителната продукция през март 2022 г.

да подложим на гласуване процедурното предложение на доктор Симидчиев за допуск до залата на заместник-министър Борислав Ганчев, което касае и точка първа, и точка шеста. Гласували

Господин Председател, в края на миналата седмица стана известно, и то доста екстрено, буквално в последния момент, че нашият министър председател ще бъде на посещение в Съединените щати. Буквално в последните часове на миналата седмица беше оповестено, че неговото посещение ще има за цел договаряне на различни политики, свързани с газовия проблем в България. Разбира се, трябва да кажем, че този газов проблем или газов въпрос е създаден единствено и само от политиките и действията на българското правителство. Възниква въпросът как така толкова рязко изведнъж се наложи пътуването на българския министър-председател, имайки предвид, че беше ясно още от 24 февруари, че проблем с газа ще има и този проблем, между другото, беше предварително калкулиран в щетите и загубите, които българската икономика ще понесе в резултат на санкциите, които ние заедно с другите държави от Европейския съюз наложихме на Русия. Така че остава да се отговори на следните няколко въпроса: 1. Тази негова визита на българския министър-председател по покана ли е, или е по привикване? Защото, ако е по покана, когато те канят, те уважават със съответния протокол. Българският министър председател беше унижен обаче и всъщност не той беше унижен, а нашата държава, защото той представлява всички нас, поне по Конституция. Нивото на срещите му също беше и продължава да бъде изключително ниско, особено на фона на това, че само преди 10 дни в в Съединените щати беше неговият колега – министър-председателят на Италия, и той се срещна с американския президент. Фактът, че по-късно бяха уговорени негови срещи с държавния секретар Блинкен, която между другото среща се оказа впоследствие, че е била онлайн,

дали посещението на нашия министър-председател има друга цел? Защото все по-упорито се говори и ще продължава да се говори, че посещението всъщност е не с цел решаване на газовия въпрос, който очевидно няма как да бъде решен с доставки на втечнен газ от Съединените щати, поне не в близко бъдеще, а по-скоро е свързано с инструктаж по отношение на бъдещи политики на българското правителство за Македония. Все по-упорито се говори в обществото, че става въпрос за сделка – сделка, с която българското общество трябва да бъде успокоено, че ако вдигнем ветото над Македония за преговорите за началото на разговорите ѝ с Европейския съюз за членство, ще получим някакъв митичен по-евтин газ. Това мисля, че очевидно няма как да се случи. По-скоро в момента всички ние плащаме един данък газ и данък петрол на българската политика, на българските управляващи заради тяхната безпрекословна вярност към митичните евро-атлантически ценности. Ценностите са нещо много хубаво, но по тръбите не текат ценности, по тръбите текат енергоносители и всяка една от тях е плод на дълги години преговори и дълги години икономически политики, които са провеждани от поредица български правителства. Ако българското правителство към настоящия момент има ясна политика по отношение на това какви точно алтернативи ще изпълняваме, то трябва ясно да ги каже, но да ги каже пред нас, българските граждани, тези хора, които са гласували за това правителство, а и тези, които не са гласували, но са изпратили свои представители тук, защото тези политики трябва да бъдат коментирани и трябва да бъдат съгласувани с народните представители и с Народното събрание. В противен случай ще се окаже, че това не е било посещение, а по-скоро привикване за инструктаж и ще се окаже за пореден път това, което от миналата седмица, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ говорим, че това правителство вече не представлява никого освен себе си, разбира се, чисто физически дори не представлява и голямата част от своите избиратели, които не споделят неговите политики,

представители на чужди държави независимо от политически пристрастия или каквото и да било. Все пак това е трибуната на българския парламент. Заповядайте, господин Матеев, да ни запознаете с Доклада на Правната комисия. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване На свое редовно заседание, проведено на 20 април 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, № 47-202-01-16, внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието господин Емил Дечев – заместник-министър, и господин Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество госпожа Светослава Апостолова – директор на дирекция, господин Валентин Димитров – началник на отдел, и госпожа Виктория Кабакчиева – експерт. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Емил Дечев, който посочи, че с него се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация. Регламент (ЕС) 2018/1805 е първият инструмент с пряка приложимост в областта на взаимното признаване на актове по наказателноправни въпроси, който цели да улесни трансграничното възстановяване на активи, както и да ускори и опрости обезпечаването и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност, в Европейския съюз. Със Законопроекта се създават единни правила относно производството по признаване и изпълнение на актове за обезпечаване, издадени от държава членка, правните средства за защита на засегнатите лица, както и постановяването и изпращането на актове за обезпечаване за признаване и изпълнение в друга държава членка, обвързана от Регламента. Заместник-министърът посочи, че Законопроектът определя окръжните съдилища за национален компетентен орган, който да признава актовете за обезпечаване в Република България, като компетентността на Софийския градски съд се запазва само в ограничен брой хипотези. Предвижда се Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да осъществява управлението на имуществото, обезпечено в производство по признаване на акт за обезпечаване, издаден от друга държава – членка на Европейския съюз. Със Законопроекта се предлагат промени и в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за отнемане и решения за налагане на финансови санкции, които са насочени към определяне на националните органи, компетентни да функционират като издаващ, съответно като изпълняващ орган по смисъла на Регламента по отношение на актовете за конфискация. Регламентират се процедурите, които се развиват пред тези органи, и се определят правилата относно обжалването на определенията, съответно решенията за признаване и изпълнение на актовете за конфискация. Предложената законодателна инициатива не води до въздействие върху държавния бюджет. С проекта не се извършва хармонизация с норми на европейското право, а се осигурява изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/1805.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 В обсъждането на Законопроекта взе участие народният представител Крум Зарков, който заяви, че ще подкрепи предложения законопроект предвид необходимостта от въвеждане на мерките, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/1805. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 9 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество,

Дали някой от представителите на Антикорупционната комисия ще ни запознае с Доклада? Господин Камбарев? Няма го. Господин Бачийски? Няма ли друг представител на Комисията в залата? Колеги, един от Антикорупционната комисия?

и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. 47-202-01-16, внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г. На свое заседание, проведено на 7 април 2022 г., Комисията по превенция и противодействие на корупцията разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. На заседанието от Министерството на правосъдието присъстваше заместник-министър Емил Дечев. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество се цели осигуряване на ефективното прилагане на Регламент парламент и на Съвета на Европейския съюз относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, като се дава изрична уредба на националните органи, компетентни да функционират като издаващ или изпълняващ орган по смисъла на по смисъла на Регламента и процедурите, които се развиват пред тях. Регламент (ЕС) 2018/1805 е първият инструмент с пряка приложимост областта на взаимното признаване на актове по наказателноправни въпроси, като съдържащите се в него правила се прилагат за всички актове за обезпечаване и конфискация, издадени в рамките на производства с наказателноправен характер. Регламентът е насочен към оптимизиране на процедурите за взаимно признаване на тези актове с оглед улесняването разбирането, че обезпечаването и конфискацията са сред най-ефективните средства за превенция и борба с престъпността, включително с тероризма и организираната престъпност. Очакванията са прилагането на Регламента да доведе до отнемането на повече активи, генерирани от престъпна дейност. Освен разширения обхват добавена стойност на този акт е и осигуряването на ефективна защита на правото на пострадалите от престъпление лица на обезщетение и връщане на имущество. Заместник-министър Дечев представи идеята на измененията, с които се цели, от една страна, да се постигне децентрализация при прилагането на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, тоест да се даде юрисдикция на окръжните съдилища, а не само на Софийския градски съд. Той изтъкна, че е взета предвид по-особената ситуация по отношение на държавите Ирландия и Дания, които не са били страни по първоначалното Рамково решение, въз основа на което е бил транспониран този закон, но разпоредбите му продължават да се прилагат. Предвидена е възможност за удовлетворяване интересите първо на пострадалите от престъпление и е дадена възможност КПКОНПИ да стопанисва обезпеченото имущество и да отговаря за неговото опазване. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Александър Несторов, Георги Георгиев и Димитър Гочев. След проведената дискусия, Комисията по превенция и противодействие на корупцията с 8 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване,

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Откривам дискусията. Заповядайте за процедура, господин Петров. Благодаря кратка процедура. Току-що изчетеният ни от трибуната Доклад от Комисията по превенцията и противодействие на корупцията, за съжаление, не е качен на сайта на Народното събрание в частта му за този конкретен законопроект, липсва доклад, качен на уебсайта, липсва и стенограма от проведено заседание, вследствие на което на мен като народен представител ми беше невъзможно да се подготвя адекватно за днешната дискусия и днешното обсъждане, предполагам, че е така и с останалите колеги. Процедурата ми е към Вас, господин Председател, да не гласуваме на днешното заседание този законопроект, той да бъде отложен, докато бъдат качени на сайта на Народното събрание съответните доклад и стенограма, тъй като сайтът, винаги съм казвал, че е информативен и е доста добре воден и моля да гласуваме да не

Петров.) Добре, че и това не е водещата Комисия все пак. Иначе е изпратен по електронните пощи на народните представители, също ми припомниха, има го и на сайта. Макар че на мястото, което посочвате, действително го няма. Не знам защо, това ще го проверим впоследствие, но не е пречка да разгледаме Законопроекта. Но действително защо липсва в секцията „Доклади“ – там, където е Законопроектът…

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз лично съм раздвоен от духа на това законодателно предложение, защото, от една страна, намирам за полезно да бъде уредено постановяването и признаването на актове на български съдилища в други държави – членки на Европейския съюз, каквато е едната част на Законопроекта, но от друга страна, касателно признаването и изпълнението на актове за обезпечение и конфискация, постановени от органи на други държави – членки на ЕС, намирам, меко казано, странно предложението да се прехвърли компетентността по разглеждане на подобни дела от Софийския градски съд към окръжните съдилища. Тъй като в тези производства се разглеждат актове на правоохранителни органи на други, чужди правни системи, на други законодателства и съответно се прави преценка дали съответното деяние съставлява престъпление по българския Наказателен кодекс, то би следвало, поне според мен, да се търси някаква специализация на съответния съд, който да разгледа също съдопроизводството. Законодателното предложение е обосновано с искане за разтоварване на Софийския градски съд от натовареността му по такива дела, но аз, за съжаление, никъде не видях статистика с колко точно дела би се разтоварил СГС, колко е натоварен по подобни дела и какво ще постигне преместването на тези дела в окръжните съдилища. Посоченото в мотивите обстоятелство, че окръжните съдилища по местожителство на лицето – собственик на това имущество, което е обект на интерес, се произнасят по искания за екстрадиция и по искания за европейска заповед за арест, за мен не е достатъчно да обоснове прехвърлянето на компетентността и на специално тези специфични съдопроизводства. Ще Ви кажа защо, защото тук говорим за една съвсем различна материя. Ако гоним ефективност по искания за обезпечения и конфискация, то лично според мен би трябвало решаващият орган, а именно съдът, да бъде малко далеч и от двете страни – и от този, който иска обезпечаване и конфискация, и от лицето, което е собственик на такова имущество. Целта е да се постигне една безпристрастност и една ефективност. Затова считам, че и досегашният законодателен ред е достатъчно обективен и не би следвало да се променя, като се прехвърля към окръжните съдилища тази компетентност. По отношение на създаваните възможности за защита на всяко заинтересовано лице и на третите добросъвестни лица виждам, че е създадена възможност за въззивно обжалване на постановените актове от българския съд, но лично не разбирам защо не е включено и касационно обжалване. Не разбирам защо не е включена и възможност при надлежно внасяне на гаранция в определен размер да бъде отложено изпълнението на акта на българския съд спрямо имуществото, което е обект на обезпечение или конфискация, както същото е възможно в други национални граждански съдопроизводства. Знам, че вносителите ще оправдаят Законопроекта с желанието да се приложи Регламент (ЕС) 2018/1805, който се прилага от 2020 г., но все пак в него е оставена една свобода в отделните държави членки да изберат най-адекватните механизми и процедури, по които да се прилага този регламент на национално ниво. Пак казвам, визирам частта, в която актове на чужди съдилища, на чужди правоохранителни органи по водени чужди наказателни производства се прилагат в Република Така не мога да се съглася с мотивите на вносителя, че, цитирам: „Очакванията са прилагането на Регламента да доведе до отнемането на повече активи, генерирани от престъпна дейност.“ Това не може да бъде оправдано и с направата на законодателно предложение в този законопроект КПКОНПИ да бъде органът, който да стопанисва и надзирава обезпеченото и конфискувано имущество във връзка с водени в други държави – членки на Европейския съюз, наказателни производства. За мен това е абсолютно нецелесъобразно, тъй като считам, че КПКОНПИ не може да бъде един добър стопанин на такова обезпечено и конфискувано имущество. КПКОНПИ не може ефективно да извършва тази дейност. Преди малко бе прочетено, че този законопроект няма да доведе до финансови промени за държавния бюджет. Така за пръв път чувам, че в България ще се извършва едно безплатно съхранение, стопанисване и надзор на конфискувано или обезпечено имущество. Това, разбира се, не е така, винаги се правят разходи в тази му част. Считам, че това не може да бъде възложено на КПКОНПИ, още повече че дейността ѝ в последните години сякаш не е убедителна за обществото. Обществена тайна е, че се конфискува имущество на граждани, единствено на тези дребни риби, които не са могли да си организират защитата срещу такава конфискация. Затова не мога да се съглася, че трябва да бъде възложено именно на този законодателен орган, какъвто сме ние, да приеме, че КПКОНПИ ще стопанисва и ще надзирава имущество, което е предмет на обезпечаване и конфискация във връзка с искания от други държави. Защото, колеги, докато ние в национален мащаб можем да си уредим исканията и конфискациите, то Ви уверявам, че нашите така наречени евро-атлантически партньори умеят да си търсят правата и ще си ги търсят от българската държава, когато се окаже на по-късен момент евентуално, че това имущество реално или не е опазено, или е изчезнало. Така че лично не виждам ефекта от този законопроект. Не на последно място, не мога да се съглася с преди малко прочетената статистика от гласуването, че Докладът, специално от Правна комисия, е приет с общо 9 гласували, поради което няма да подкрепя този законопроект. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Има ли реплики към Петър Петров? От Александър Несторов. Заповядайте, господин Несторов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Петров, съгласен съм с повечето от казаното от Вас, но искам да допълня още няколко мотива защо на този законопроект не му е мястото сега и тук. На първо място, много интересен е двойният аршин на управляващите, като казват, че КПКОНПИ е бухалка, че обезпечава имущество без присъда, а същият този законопроект създава същата постановка не само по българско, а и по чуждестранно законодателство. На второ място, КПКОНПИ и в момента управлява обезпеченото имущество по реда на НПК. Знаете ли колко такова имущество управлява КПКОНПИ? Нула. На трето място, базата на този регламент 2018/1805 е всъщност Директива 2014/42 на ЕС, която в момента е предмет на промяна, тъй като са свършили всичките работни групи, има и внесен доклад към Комисията. Така че също не съм много фен на този законопроект в момента. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Несторов. Втора реплика има ли към Петър Петров? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми колега Несторов, радвам се да видя, че все пак си говорим по духа на Законопроекта, не по същество, а именно за мен духът на законодателната промяна е опорочен, тъй като няма да се постигнат поне целите, които се прокламират с приемането му. Разбира се, когато се говори, че дейността на КПКОНПИ не води до желаните резултати, е непонятно защо ѝ се дава възможност тя да охранява, да стопанисва и да надзирава още повече имущество, при положение че ние никъде не сме видели статистика какво се случва със сегашното управлявано и стопанисвано имущество. Отново ще повторя, че нашите така наречени евро-атлантически партньори знаят как да си търсят правата, ако това имущество изчезне или погине по някаква местна, българска, родна си причина, обусловена от нашата народопсихология, така да го нарека. Затова считам, че прекалено много са пороците в този законопроект и той няма да изпълни целите, които се прокламират. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петров. Други изказвания по Законопроекта има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията.

на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, № 47-202-01-16, внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г.“

между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация, Постъпил е Доклад от Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Зафиров, да ни запознаете с Доклада. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация, № 47-202-02-9, внесен от Министерския съвет на 6 април 2022 г. На заседание, проведено на 21 април 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната господин Драгомир Заков. Целта на предложеното за ратификация Споразумение е да определи основните принципи, условия и процедури за осигуряване на поддръжка на територията на приемащата страна – Република България – на гръцко военно формирование за изпълнение на мисия на Морската патрулна авиация, свързана с прилагане на мерките на НАТО за адаптирано предно присъствие. Изпълнението на мисии на Морската патрулна авиация в региона на Черно море е част от мерките за адаптирано предно присъствие на Алианса. Решението за прилагането на тези мерки е взето на Срещата на върха на НАТО във Варшава, проведена през 2016 г. По време на тази среща страните членки постигат съгласие за засилване на присъствието на съюзни сили на територията на страните от Югоизточния фланг. Целта на мерките за адаптирано предно присъствие е повишаване на ангажираността и приноса към възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса в Черноморския регион, засилване на ситуационната осведоменост, оперативната съвместимост и възможността за отговор на заплахи. В контекста на прилагането на мерките за адаптирано предно присъствие гръцката страна декларира намерение за изпълнение на мисии на Морската патрулна авиация. Приносът на Република България в този случай включва предоставянето на обслужване на въздушното движение и осигуряването на поддръжка на самолета и летателните екипажи на гръцките военновъздушни сили на военно летище Безмер. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взе заместник-председателят Николай Дренчев. приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 14 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация, № 47-202-02-9, внесен от Министерския съвет на 6 април 2022 г.“ Благодаря Ви, господин Зафиров. Откривам дискусия по Законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Дренчев.

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Става въпрос за даване на възможност на един гръцки патрулен от авиобаза Безмер да извършва разузнавателни полети в акваторията на Черно море. Споразумението е доста дълго. Самият законопроект, който предлагаме, е от един член – ратифициране, но той съдържа и няколко отзад напред. Това, което ние ратифицираме, ще включва и ценоразпис за предоставяните услуги и изделия. В Комисията по отбрана запитах кой точно е фиксирал тези цени, защото те са доста неактуални. На мен ми се виждат евтини и преди настоящата инфлация и скок на цените на горивата, но в момента те са шокиращо ниски. Мисля си, че не би било редно в това споразумение да бъдат фиксирани каквито и да било цени на услуги, които нашите машини предлагат по отношение на гръцката авиация, на гръцкия самолет по отношение на зареждане с горива, с масла, с различни газове, които се ползват, с електричество за запуск, с противопожарни услуги, линейки и т.н. Мисля си, че това нещо би трябвало да се сложи в една отделна наредба и да бъде предмет на някакво осъвременяване, което да става не през закон в Народното събрание, а на местно ниво със заповед, с предложение, което е изготвено от финансистите в авиобаза Безмер, и със заповед на началника на базата. Може да се ползват референтни стойности по отношение на това какви са цените в граждански летища. И отзад напред казвайки, мисля, че специално анексите към този договор са твърде обстойни и би трябвало да ги сложим в отделна наредба, така че да бъдат по-гъвкави за променяне при нужда, каквато нужда има. Вижда се, че има такава нужда дори и преди да бъде ратифициран този договор. Това е по-малкият проблем. По-сериозният проблем – вторият, има и трети, вторият проблем е свързан с това, че всъщност от 2016 г. е това решение на Алианса за предно присъствие и то се активизира сега именно предвид бойните действия, които се развиват на територията на Украйна. Това е малко или много въвличане, ако не пряко в бойни действия, то поне с набиране на разузнавателна информация. По отношение на нашата авиация ние виждаме как Република Гърция, която е една държава, сходна на нашата по територия, по население, по брутен вътрешен продукт, но всъщност те имат доста по-добри възможности на разузнавателната авиация. От тази гледна точка, доколкото ние сме съюзници в момента, би било разумно да помислим и аз ще направя такова предложение между първо и второ четене, така че да се обсъди, евентуално и да влезе в окончателния вариант това, което е добре за полетите – бойните или разузнавателните полети, които ще провежда този самолет – на борда на самолета да има наш офицер за свръзка. Това ще ни даде възможност ние като членове на Алианса, които все още нямаме такава техника за разузнаване, да се запознаем с възможностите на тази техника, респективно да знаем ограниченията, а също така да ползваме възможностите, които тази техника дава, и информацията, която тази техника набира. Това го казвам в качеството си на бивш офицер и на човек, който е загрижен за авиацията. Наистина близкото отношение и участието и на борда на самолета на български военни ще допринесе за подобряване на бойните възможности и въобще на разбирането на взаимодействието на различните родове войски, на различните родове авиация във взаимодействието на бойното поле. Това е и вторият аргумент, който е технически заедно с цените, тъй като не би било редно българският народ да плаща за това, че НАТО патрулира в Черно море. Това би трябвало да бъде съгласно терминологията „изпращащата страна“, тоест Гърция. И най-същественият ми аргумент, който всъщност ме кара на първо четене, а може би и на второ четене, да не подкрепя този законопроект това е именно моментът, в който се задейства. Очевидно е, че този самолет няма да патрулира край бреговете на България или бреговете на Турция. Той ще бъде изпратен в северната част на Черно море. Ще следи акваторията, ще следи руските кораби, ще следи комуникациите не само на радиостанциите, но и на всички радиоелектронни системи, които взаимодействат. Ще има възможност да вижда далеч навътре на територията на Украйна и на Молдова. Това, което е проблем в този случай, това е съвременната война – тя е колкото огнева, толкова и информационна. Влизането точно в този момент – задействането на патрулна авиация, която ще излита от наша територия и ще разузнава бойните действия, макар и непряко, представлява едно косвено въвличане на България във войната. Това е още една стъпка в неправилната посока. Добра би била идеята, ако беше реализирана 2016 г., когато е била замислена. Днес това представлява натиска на тънкия лед, върху който ходим, сипване на още тежест върху него, и ние не знаем в кой момент този лед ще се пропука. Така че наистина най-разумното нещо, което България би могла да направи предвид ресурсите, с които разполага, предвид авиацията, с която разполага – това е към момента да не се въвличаме допълнително в действия, макар и разузнавателни, тоест непряко огнево въздействие на територията на Украйна, но става въпрос за разузнавателни действия, които очевидно ще бъдат в ущърб на руската операция там. И струва ми се далеч по-разумно в парламентарната дейност ние да се занимаваме с цените на енергоносителите, с галопиращата инфлация, с цените на хляба, с торовете – с неща, които наистина имат много пряко отношение върху живота на всеки български гражданин. А патрулната авиация на Гърция в Черно море спокойно бихме могли да я оставим на един по-заден план във времето, когато по-спокойно бихме могли да развиваме не само отбранителния потенциал на Гърция, но също така пълноценно да се възползваме от членството си и от участието си в НАТО. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Дренчев, тъкмо вляхте малко надежда, че сте претърпели катарзис, и побързахте да ме опровергаете. Вашето изказване беше разделено на две части. Експертна част, която аз уважавам много и Ви благодаря, че обърнахте внимание на Народното събрание на тези неща, когато им дойде ред да ги обсъждаме в Комисията – смятам, че аргументите Ви са изключително разумни. Втората част обаче ме върна към реалността и към действителността. Моля Ви, престанете да подхранвате страховете на хората с безумни аргументи, че България, като прави нещо, влиза във война. Това са актове – имам предвид този законопроект – това са актове, които трябва да дадат мандат на Министерството на отбраната да си свърши работата. Така че най-логично е да бъде подкрепен този законопроект. Благодаря.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 Нямах намерение да взимам думата за реплика, но го направих поради неистините, които Вие твърдите от тази трибуна. Първо, брутният вътрешен продукт на Гърция няма нищо общо с брутния вътрешен продукт на България. Голяма е разликата между единия и другия. Направете си справката и вижте, че двата брутни вътрешни продукта не могат дори да бъдат сравнявани на този етап. Първо, това. Второ, ако сравняваме на база домакинство, брутният вътрешен продукт също няма нищо общо. Затова не приемам да се говорят неистини от тази трибуна. В пъти повече е по-голям брутният вътрешен продукт на Гърция в сравнение с България. Моля Ви, не използвайте неща, които не са Ви ясни. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Дренчев, моята реплика е в духа на това, което и професор Белев казва, но ще добавя и следното: Сключването на международни споразумения и тяхната ратификация е един строго регламентиран процес. Когато искаме да внесем някакви промени във вече сключен международен договор, това може да стане единствено по пътя на отново предоговаряне на целия договор, как, когато сме в процедура по ратификация, ние да правим каквито и да било промени, тоест гласуваме за или против, приемаме или не приемаме ратификацията. Нужна ли е тази ратификация на България? Да, нужна е. Вие сам изтъкнахте като специалист във военното дело, че ние имаме ограничен капацитет за разузнаване, особено въздушно разузнаване. Ако е вярно, че този гръцки самолет ще извършва разузнавателна дейност, толкова по-добре за България, защото България е на няколкостотин километра от военните действия, а не Гърция. Ако този самолет дава информация на България и на партньорите в НАТО какво се случва в северната акватория на Черно море, толкова по-защитени сме ние и това е в наш национален интерес. Така че, разбира се, „Демократична България“ ще подкрепи Законопроекта и вярвам, това е само усилване на нашия капацитет да отговорим на агресивното поведение на Русия при нужда, ако то е насочено срещу нас или друга страна от Алианса, а не е по някакъв начин уязвяване на българския капацитет. Колкото повече имаме присъствие на съюзници в България, толкова по-защитени сме ние. Това е принципът в НАТО. МИНЧЕВ: Благодаря, доцент Славов. Заповядайте за дуплика, господин Дренчев. Благодаря за репликите. Истината е, че един разузнавателен самолет е изключително мощно, изключително страшно оръжие. Когато аз съм бил пилот на изтребител, ние сме разработвали полково учение – 48 самолета във въздуха, тогава този въпросен гръцки самолет беше наш потенциален противник, той има много големи възможности, летейки далече в Средиземно море, да вижда какво става в южноевропейския театър на военните действия. Той можеше да следи самолетите от Габровница, когато излитат, следи танкове по земята, следи тирове, следи влакове, следи всичката комуникация. Първата ни задача – на нас, през 1991-а и до 1989 г., е било, когато се появи такъв самолет в Южна Гърция, ние да направим всичко възможно или той да отиде по-далече, така че да не може да ни следи, или да го атакуваме и да го свалим. 40 самолета правят операция, свързват изтребителите на противника, които го прикриват, свързват в бой, участват, за да излезе една двойка с ракетите, за да успее да го порази, защото той е една голяма опасност по принцип за противника. Със сигурност руските военни, когато видят този самолет, никак няма да му се зарадват. Те ще го следят от началото до края. Не искам да прогнозирам какво мислят, какво биха могли и какви планове правят за него, но това е война – там има война, там загиват хора, което, слава богу, при нас все още не е така. Но ние упорито се допираме до котлона и се опитваме да разберем дали пари. Да, пари! Да, ще се опарим, ако не внимаваме. Това е едното. Другото, което е, че цените, които сме предложили на гърците за зареждане с горива, са отпреди години – абсолютно са неадекватни. Българските пенсионери, българските ученици, българските болни ще плащат за това един гръцки разузнавателен самолет да патрулира в северната част на Черно море. В края на краищата, ако приемем, че този договор не е подходящ, ако той е порочен, спокойно бихме могли да го върнем на Министерския съвет, да го преправят, така че което си е за законопроект, е законопроект, а което е по наредби, да си минат нещата така, че да бъдат гъвкави, че да бъдат удобни. И последно, най-важното нещо – ние при всички случаи трябва да гледаме нашия собствен национален интерес. Трябва да развиваме нашите въоръжени сили, трябва да развиваме нашата авиация. Добре, членове сме на НАТО! Добре, имаме някаква разузнавателна авиация, която ни идва на крака, която ще излита от авиобаза Безмер, вкараме офицери в този състав, офицери за свръзка, офицери от разузнаването, които могат да виждат какво прави този самолет, които могат да ползват тази информация, които могат да ползват българската страна, българските въоръжени сили. Трябва да се възползваме от всяка възможност, защото ние наистина сме свалени на колене в момента. Имаме много жалка картина по отношение на авиацията – не само на изтребителната, но на разузнавателната и на транспортната и на всякаква друга.

Заповядайте, господин Ганев. Господин Председател, изключително вълнуващо е в тази зала, когато се говори за евро-атлантически ценности и за партньорство с НАТО и с Европейския съюз, но нека да кажем какви са фактите към днешна дата по отношение на националната сигурност и за това доколко ние спазваме Конституцията, че Българската армия гарантира националната ни сигурност и цялост на нашата държава. Към момента в България има общо и ще бъдат общо седем чуждестранни въоръжени сили. Към днешна дата 4 военни бази с незнаен точен брой американски военнослужещи, тъй като там има летище, на което кацат и излитат самолети, и никой не знае какво точно и колко хора има в момента. Испания и Нидерландия имат бойни самолети в България, които дежурят, според техните думи, постоянно. В момента коментираме гръцки въоръжени сили. решение на НАТО, по което ще бъде изпратен военен батальон от английски военнослужещи под прякото ръководство на италиански офицери и тук следва голямата – то е национална, обида, че в България дори ще бъде разположен и албански батальон. Извинявайте много! От тази трибуна искам да кажа, че ние като суверенна, поне по Конституция, държава, нямаме никакъв суверенитет, при положение че имаме седем чуждестранни въоръжени сили, разположени на нашата територия. Ако утре някой реши нещо да прави с нашата техника и нашите въоръжени сили, ние по никакъв начин и Българската армия не би могла да гарантира националната сигурност. Именно заради това за пореден път тук е подложено на гласуване от нашия бюджет да се коментира и да даваме пари за гръцки самолет. Много беше лесно тук господин Каримански да стане и да говори за брутния вътрешен продукт и да се хване за изказването на господин Дренчев, но искам да кажа, че тук обсъждаме цени да плащаме гориво и в момента ще одобрите, защото ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да одобрим това нещо, цени, които впоследствие ще трябва да се актуализират. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, в едно изречение направихте две взаимноизключващи се твърдения. От една страна, твърдите, че българската държава щяла да плаща на гръцките военновъздушни сили. От друга страна, твърдите, че цените, по които щели да си плащат горивото, били много ниски. Моля да си уточните кое според Вас е водещо и да престанете със спекулациите, че нещо от бюджета ще бъде плащано

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, във Вашето изказване направихте няколко грешки. Първо, казахте, че ще има английски батальон, след това албански батальон. Не, няма да има английски, албански батальон в България. Аз бих искал да има, но няма да има. Бих искал италиански батальон да има и американски батальон да има. Въобще ако може повече съюзнически сили в България, толкова по-добре за нашата сигурност, укрепвайки и нашата собствена армия. ще има многонационална бойна група, която сега се формира, със сили, които са и български, и английски, и албански, и италиански, и американски. И това е добре за България, това е добре за Българската армия, защото позволява да тренира Българската армия, позволява да си качва капацитета. Трябва да отбележим следното. В началото на годината, както си спомняте, се говореше за натовска българска батальонна бойна група, тоест взимаме един български батальон и го ребрандираме просто като натовски и това повишава нашата сигурност. Не, не я повишава. Когато имаме съюзници, тогава заедно, тренирайки, имаме възможност да повишим нашия капацитет и нашата сигурност, така че нека да не спекулираме с фактите, които са пределно ясни. колективен военнополитически съюз, говорим за колективна сигурност, говорим за споделен суверенитет, и може би забравяте Решението на Конституционния съд, което казва, че силите на НАТО в България и въобще натовските сили не са чужди сили, те са съюзнически сили и моля да сме коректни към Конституцията и към практиката на Конституционния съд. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ганев, когато бяха обсъжданията на държавния бюджет преди няколко месеца, защитавахте тезата, че разходите за отбрана са прекалено високи и тези пари отиват в НАТО един вид.

Господин Председателстващ! Господин Зафиров, явно не сте чели документа като председател на Военната комисия, но нищо не сте чели, защото в Анекс Анекс „Д“, точка 6 има ясен и точен ценоразпис. Хубаво е да четете, защото сте председател на Комисията по отбраната.

на този документ, господин Зафиров, който не сте чели, въпреки че сте председател на Комисията по отбрана, и не сте запознат, а въпреки това го браните с евро-атлантическите си ценности. Има ценоразпис, цени – държа да кажа, че този самолет не е хибридната кола на някой от „Демократична България“. Това е самолет, който има огромни разходи, и ние ще трябва да плащаме. По отношение на двамата изявени евроатлантици от Демократична – щях да кажа България,

45 години комунизъм в България и не е имало чуждестранни батальони на никой, а Вие искате в момента чуждестранни батальони да седят тук. (Реплики от ДБ.) Искате да нямаме национална сигурност, искате самолетите да са ни испански, нидерландски и всякакви други, това обаче не са исканията на българския народ. Що се отнася до последната лъжа, изказана от тази трибуна на уважавания от някои господин Панев, искам да кажа, че ВЪЗРАЖДАНЕ ясно и точно каза, че парите, предвидени за отбраната, са в пъти по-малко, а тук говорим, че Вие искате заедно с коалиционните си евроатлантици – партньори от БСП, да давате пари за чужда армия и да плащаме горивото на гръцки самолет, който да разузнава руската страна, и в следващия момент, когато има провокации, същите Ви евро-атлантически партньори заедно с цялата Ви коалиция ще се оправдавате. Не знам как обаче! Това е разликата между Вас и нас.

обяснява тук от БСП, от председателя на комисия, който не е чел – не е чел! – а ще гласува, има ценоразпис, говори за тежка некомпетентност. А по отношение, пак ще повторя, на „Демократична България“ – в кавички, за тях това нещо, което Вие искате, ние не го искаме. Нещо повече, ние ще сме тези, които след няколко месеца ще свикаме референдум дали да продължаваме да сме в това нещо, наречено НАТО. Господин Ганев, напомням Ви, че трябва да се отнасяме с уважение към всеки един в тази зала, а и извън нея. За лично обяснение – господин Зафиров, заповядайте.

Че някой ще плаща по този ценоразпис. Кой ще плаща по този ценоразпис? Българската държава ли, или гръцката страна? Затова Ви казах, че Вие просто си противоречите, говорите лъжи, позволявате си недопустим тон за български народен представител и направихте една откровена манипулация и лъжа. И ето, пак повтарям, след като има ценоразпис, който размахвате, кажете за кого се отнася този ценоразпис, кой ще плаща по този ценоразпис? Защо лъжете от тази трибуна, че българската държава ще плаща на гръцката страна издръжката на този самолет – една истинска, завършена лъжа от Ваша страна?!

обиждат се колеги народни представители, независимо от коя парламентарна група, има Правилник и той следва да се спазва. И не е господин Цончо Ганев реферът, който да определя кой е компетентен и кой е некомпетентен. Той първо да си прочете документите, преди тук да ги размахва, защото лесно се размахва, ама се изисква усилие да се прочетат документите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Господин Свиленски, и Вие за процедура. Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е по-скоро към Вас. Моля наистина да вземете мерки. Пленарната зала все пак е работната среда на българските народни представители и трябва да работим в нормална атмосфера. Тези децибели, които са пуснати по високоговорителите, или народните представители, когато не се владеят, нанасят непоправими щети върху здравето на народните представители, а и на медиите, предполагам, които записват и слушат. Молбата ми е да намалите децибелите на озвучителната уредба. Наистина е непоносимо от другата страна. Може би при Вас не се чува това нещо, но всички колеги в залата могат да потвърдят, че обстановката

Има си документи, има си ценоразпис, неговите манипулации и лъжи конкретно няма да ги коментирам повече, но изключително много лошо впечатление правите, когато конкретно Вие водите Народното събрание, си позволявате не двоен аршин, позволявате си да имате отношение спрямо опозицията. Не тенденциозно, то е пълна подигравка с опозицията. Защо? Защото само преди мен господин Панев изрече едни лъжи, след което аз станах да го репликирам. Нормално, не съм съгласен, за мен са лъжи и го казах, че са лъжи. Вие ме прекъсвате. Аз не съм го обидил по никакъв начин. Казах, че са лъжи, но мен ме прекъсвате. Да кажем, че това Ви е аршинът, след което обаче става господин Зафиров и обяснява, че аз съм лъгал и са лъжи, него обаче го гледате като херувим и нищо не казвате. Това са двойни аршини. Или ще прекъсвате в такава ситуация и двете страни, защото сте председателстващ Народното събрание и не може да си позволявате да имате двоен аршин, или и на двете страни ще позволите така. В този случай за пореден път показвате отношение спрямо опозицията. Друг път по същия начин се е случвало, даже си позволявате да налагате наказание – в случая на мен, за неща, за които от Вашата коалиция същите неща Вие ги подминавате. Напротив, даже не обръщате внимание. Затова много Ви моля, председателстващ сте, седите на най-високия пост, нека аршините да са едни и същи и нека да съдите справедливо спрямо всички. Аз считам, че така правя. Към Вашата парламентарна група единствено на Вас отправям забележки, защото Вие действително си позволявате във Вашите изказвания да нарушавате добрия тон, и то го правите доста грубо, както казахте, затова Ви е било наложено и наказание.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господа народни представители! Няма съмнение, че в тази обстановка една голяма част от обществото има сериозни притеснения въобще по отношение на развитието на войната и конфликта и свързани с тези решения, които се вземат и у нас, но най-напред бих искал да кажа, че цените, за които стана дума, те не могат да бъдат по-високи от цените, които са в съответната държава. Още от Споразумението SOFA, което беше Споразумение за сътрудничество между страните партньори, и всички регламентиращи документи по отношение на присъствието, услуги и така нататък на дадена територия, така

1953 г., цените на тези услуги, материали са такива, каквито са в самата държава. Така винаги се е процедирало. Това не е ситуация, както преди много години може би тук някои си спомнят, че цените за хотелите за българи бяха едни, а пък цените за чужденци бяха съвсем други, така че не мисля, че това е сериозен аргумент. Има си компетентни органи, те са определили какви са цените, така е и по отношение на „Открито небе“ за наблюдение на територията. Вторият елемент – не е необходимо да се регламентира в договор за сертификация присъствието на наши военнослужещи на този самолет. Нека да бъдат сигурни колегите, които се съмняват, че това може да се постигне и вероятно ще бъде, защото това е от значение и за нашите Военновъздушни сили, офицери, технически персонал и така нататък, не е необходимо това вътре да се регламентира. Но в целия контекст бих искал да кажа следното, че за да могат Военноморските сили на нашата държава да изпълняват своите задачи, мисии по охрана на морското пространство и да дават тази опозната картина във всеки един момент на силите и средствата на флота, които могат да реагират по отношение на някаква опасност, е необходимо наистина да има във всеки един момент такава опозната картина. Ние имаме Център за морски суверенитет, който беше създаден 2011 г. Става дума за изпълнение на функции, мисии и задачи, които са свързани не само в национален план, но и в колективен план, дотолкова, доколкото морското пространство, прилежащото наше българско морско пространство, и във въздуха, и на морската повърхност, и под вода да може да бъде наблюдавано във всеки един момент. През 2019-а и 2020 г. се създадоха още два елемента, като последният елемент е този координационен център, за който става дума. Той, разбира се, е важен, изпълнява някакви функции, но все още не е развит неговият оперативен капацитет. Не може по цялото протежение на морската повърхност на съюзническите държави Румъния и Турция да осъществява в пълна степен тази координация, която е необходима. Ето защо и това споразумение е било сключено още в 2016 г., в средата на годината – юли, когато обстановката не е била такава. И тази ратификация идва като елемент на тази необходимост, докато се развие пълният капацитет на нашия център, докато той бъде сертифициран, а това е не толкова кратък процес, дълъг процес, докато се придобият способности за обмен на класифицирана информация в тази обстановка. Именно Именно това налага този самолет на патрулната авиация да изпълнява функции в тази акватория, прилежащата зона и да обменя информация с Центъра в Румъния, Центъра в Турция, за да могат да бъдат защитени в най-голяма степен националните интереси и колективните по отношение на морското пространство. Пак повтарям, във въздуха, на морската повърхност и под вода. Какви са нашите способности извън тези центрове, за които споменах? Ами имахме три хеликоптера, вертолети „Пантер“ – знаете за нещастния случай преди около две години с единия на едно учение, ограничени са българските способности, но аз съм абсолютно съгласен тук – и с господин Дренчев, и другите колеги, които казаха, че дългогодишното подценяване в определени оперативни способности на Българската армия, които днес все повече излизат на преден план като необходими, просто с тази практика трябва да се приключи и наистина да се вземат силни, отговорни, държавни решения по отношение на всички видове въоръжени сили, по отношение на колективното планиране, за да може наистина всичко, което е определено в Конституцията на въоръжените сили, да могат те в национален и колективен план да го изпълняват. Затова аз мисля, че трябва трябва и призовавам да бъде ратифицирано това споразумение, защото то наистина ще даде и още една възможност заедно с тези способности, които предоставя за защита на нашата сигурност, ще даде една възможност и на нашите офицери, сержанти, военнотехнически персонал, авиационни специалисти да имат пряк достъп на тази база Безмер, където ще бъде обслужван самолетът, за едно по-добро наблюдение, подготовка и съвместни действия с една държава – наш южен съсед, и наш съюзник. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Александров. Има ли реплики?

Господин Дренчев, няма време Вашата група!

Колеги, моля, заемете местата си. Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация. Гласували

Дотолкова, доколкото в момента обсъждаме ратификация на споразумение, а не самия текст на Споразумението и тази ратификация мина на първо четене, тук от трибуната бяха направени заявки по

господин Председател, уважаеми колеги! Правя обратно предложение. Очевидно е, че Споразумението е в някаква степен проблемно – има много моменти, които могат да се изчистят. Призовавам: повече народни представители да се запознаят с него; да се запознаят с детайлите; да помислят какви наистина са българските интереси, българските цели; да се преосмисли и в Министерския съвет – да се върне на Министерския съвет. Това е една хипотеза, която е възможно да се случи и да се направи такова споразумение, което да отговаря изцяло на нашите интереси – даже не толкова по отношение на цените, за които говорихме основно, колкото по отношение на начина, на тактиката, на стратегията при използването на разузнавателната авиация. Струва ми се, че това има своите аргументи. Може, когато градусът на напрежение малко спадне, да се обмисли с по-голямо внимание от страна на повече народни представители, които да го изчетат, да се запознаят и да го помислят. От тази гледна точка съвсем разумно е, че между първо и второ четене е добре да има повече време. Моето предложение е да оставим за второ четене – в един момент, когато сме имали повече време – повече народни представители да се запознаят със същността на това, което ще ратифицираме. Благодаря

от сегашното Ви изказване оставам с впечатление, че ако ще има предложения, то те ще бъдат по текста на самото споразумение, което обективно няма как да се случи. (Уточнения

Колеги, въпреки че смятам, че аргументите, които изложих, са абсолютно коректни, защото няма как да се правят промени по ратификация, няма как да бъде върната на Министерския съвет, тъй като вече мина на първо четене,

е от Министерския съвет на 2 март 2022 г. Постъпил е Доклад от Комисията по отбрана. Господин Александров, заповядайте – имате думата да представите Доклада.

март 2022 г., приет на първо гласуване на 6 април 2022 г. „Закон за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter

Ратифицира Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II

има предложение на народния представител Александър Александров, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България договорът по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.“ Благодаря Ви, господин Александров. Откривам дискусия по наименованието на Закона, чл. 1 и чл. 2. Има ли желаещи за изказване?

Колеги, ще подложа на гласуване анблок наименованието на Законопроекта, чл. 1 в редакция на Комисията

Благодаря Ви, господин Председател. „Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. „Параграф единствен.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен. Благодаря Ви, господин Александров. Откривам дискусия по наименованието на подразделението, както и параграф единствен от заключителната разпоредба. Има ли желание за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията. Поставям на гласуване наименованието на подразделението, което е по вносител, както и параграф единствен, който също е по вносител. Гласували

представители: за 79, против няма, въздържали се 27. С това предложението е прието

Продължение на дискусията от заседание, проведено на 24 март тази година. Изказвания са направили Румен Гечев, Хасан Адемов, Искрен Митев и Искра Михайлова. Възобновявам дискусията. Има ли желаещи за изказване, колеги? Заповядайте, господин Абровски.

Тъй като изслушването днес и дебатите по Закона за данък върху добавената стойност имат изключително финансово отражение, моля да дадете половин час почивка и да дадете възможност на министъра или заместник министър на финансите да присъства, за да можем да дебатираме с тях, тъй като това касае финансите на държавата.

минути почивка от името на парламентарната група на „Има такъв народ“.